**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o zakladi “Hrvatska za djecu“, drugo čitanje, P.Z. br. 33 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednice. Amandmane je podnijela zastupnica Milanka Opačić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Stjepan Adanić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog državnog Sabora, poštovane dame i gospodo. Pred nama je znači Konačni prijedlog zakona o zakladi “Hrvatska za djecu“. Osnova za donošenje zakona kao što znate je nacionalna populacijska politika koju je ovaj Visoki dom donio 2006. godine i to je područje skrb o djeci, mjera broj 10. gdje nam je naloženo da trebamo osnovati neprofitnu zakladu “Hrvatska za djecu“ čijim bi se sredstvima pridonijelo razvoju poželjnog pronatalitetnog trenda i osnaživanju obitelji s većim brojem djece. Evo, Vlada Republike Hrvatske ispunjava tu svoju obavezu iz 2006. godine iz nacionalne populacijske politike. Rok za provedbu ove mjere je 2008. godina. Prema tome, znači i tu smo isto u vremenu. Ciljevi, glavni ciljevi za donošenje ovog zakona prvo stvoriti prostorne, kadrovske i druge pretpostavke za primjenu skrbi o djeci i prilagođenu različitim potrebama roditelja i djece, te dobi djece. Dalje, podići kvalitetu institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za djecu. Osigurati ravnomjernu dostupnost usluga namijenjenog djeci na području Republike Hrvatske, osnaživanje društvene brige o djeci, poboljšanje kvalitete života djece iz brojnih obitelji i promicanje društvene brige o djeci i obitelji kao najviših društvenih vrednota. Svrha donošenja ovog zakona. Prvenstveno je pružanje financijske i uslužne potpore u obitelji o skrbi o djeci, osobito obitelji s brojnom djecom iz područja izloženih iseljavanju kao djeci iz obitelji izloženih rizicima siromaštva i socijalne isključenosti, te omogućavanje djeci iz tih obitelji podizanje kvalitete osobnog života koje omogućavaju školovanje i završenje studija, korištenje obrazovnih, športskih, kulturnih i drugih usluga koje pridonose jačanju njihovih osobnih kompetencija i stjecanju sposobnosti i vještina potrebnih za uspješno uključivanje u svijet rada i njihovo neovisno življenje. Koji su mogući korisnici otpora temeljem ovog prijedloga zakona? To su prvenstveno obitelji sa brojnom djecom, dalje su obitelji sa djecom i djeca izložena rizicima siromaštva i socijalne isključenosti, obitelji s djecom koji žive na rijetko naseljenim područjima i područjima prometno udaljeno od obrazovnih, kulturnih, športskih i drugih institucija i nadarena djeca koja nemaju materijalne mogućnosti za osiguranje daljnjeg djetetovog razvoja i školovanja. Prema procjenama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ukupan broj djece koji bi potpadao pod ovu zakladu to je prema našim procjenama je 20000. Koji su mogući oblici potpore? To je vrlo bitno za istaknuti. To su potpore u novcu, primjerice jednokratne novčane pomoći u određenim neočekivanim obiteljskim situacijama u kojima se nađe obitelj kao što je recimo višestruki porod, gubitak jednog ili oba hranitelja obitelji ili više mjesečna potpora u obliku školarine, stipendije ili slično. Potpore u novcu u svrhu osiguravanja daljnjeg školovanja i specijalizacije, razvoja osobnog potencijala u športu, kulturi i slično izvan mjesta prebivališta ili boravka obitelji. Potpore u naravi, znači nabavka školske opreme i drugih pomagala neophodnih za uspjeh djeteta u školi, nabavka građevinskog materijala i opremanje kućanstva obitelji s djecom koja nema očekivanu razinu opremljenosti kuće sadržajima primjerenih brizi za djecu. Primjerice, pomoć obitelji u nabavci namještaja ili učila namijenjenog djecu, izgradnju sanitarnog prostora, vodovoda, osobito u ruralnim i slabo naseljenim područjima, otocima i I potpore osiguranja korištenja odgovarajućih sadržaja namijenjenih djeci i mladeži u suradnji sa tijelima lokalne samouprave i odgovarajućim institucijama ovlaštenih za pružanje usluga djeci i mladeži kao što su veleučilišta, obrazovne institucije, kulturne, športske, turističke ustanove, udruge građana i ostalo. Tijela zaklade. Tijela zaklade prvenstveno su upravni odbor i upravitelj zaklade. Upravni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske i to na prijedlog ministra nadležnog za obitelj 3 člana, ministra nadležnog za znanost, obrazovanje i šport jednog člana, ministra nadležnog za socijalnu skrb jednog člana, radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za obitelj jednog člana, radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za socijalnu skrb jednog člana. Mandat članova upravnog odbora traje 4 godine s pravom ponovnog izbora. Vrlo je bitno istaknuti financiranje zaklade. Zaklada se financira iz prihoda igara na sreću i to sukladno članku 17. stavku 5. Zakona o zakladama i fundacijama koje je donijela Vlada Republike Hrvatske i ostalih prihoda, to su prihodi od imovine, darovnica i drugih prihoda u skladu sa zakonom. Vrijedno je za napomenuti da je uredbom Vlade Republike Hrvatske u kvarterima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodijele dijela prihoda od igara na sreću 2008. godini, znači objavljeno u "Narodnim novinama" broju 86/08 člankom 3. točkom 3. osigurana su sredstva za potrebe zaklade 10 milijuna i 450 tisuća kuna. Prihodi se odlukom upravnog odbora raspodjeljuju u zakladne svrhe sukladno ovom zakonu i općima aktima aktima zaklade. Dame i gospodo, hvala na pozornosti. Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvažena zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Danas smo, ali i proteklih dana i mi zastupnici u Saboru i javnost potpomognuta medijima prečisto govorili o sigurnosti. Sigurnost je svakako važna, usudila bih se reći čak i nužna za rast i razvoj djeteta. I baš svi smo nekako uvijek osjetljivi na problematiku koja se tiče djece i skrbi o njima. Danas u okviru rasprave o Prijedlogu zakona o zakladi "Hrvatska za djecu" ponovno govorimo o sigurnosti. Ali ovoga puta o sigurnosti u poboljšanju materijalne i socijalne sigurnosti djece. Prema Ustavu Republike Hrvatske dužnost države je štititi materinstvo, djecu i mladež i stvarati socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. Prema konvenciji o pravima djeteta, države se obvezuju odgovarajućim zakonodavnim i upravnim mjerama djetetu osigurati zaštitu i skrb kakva mu je prijeko potrebna za njegovu dobrobit uzimajući u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika i drugih osoba koje su za dijete pravno odgovorne. Nacionalnom populacijskom politikom koju je upravo ovaj Visoki dom usvojio među ostalim mjerama propisano je i osnivanje ove neprofitne zaklade "Hrvatska za djecu" čijim bi se sredstvima pridonijelo razvoju poželjnog pronatalitetnog trenda i osnaživanje obitelji s većim brojem djece. Cilj osnivanja ove zaklade kako je navedeno u materijalima za raspravu o ovoj točki je senzibilizirati društvene potrebe i podizanje kvaliteta obiteljskog života višečlanih obitelji koja bi se ostvarila kroz sufinanciranje pojedinih programa kao što su ljetovanje za obitelji s većim brojem djece, školski izleti, športski susreti, posjete kulturnim ustanovama i događajima, stipendiranje darovite djece, izvannastavne aktivnosti, nabavka informatičke opreme i programa i Iz navedenoga proizlazi da je primarni cilj provedbe ove mjere usmjeren na nematerijalne oblike potpore obitelji s većim brojem djece te pružanje materijalnih oblika potpora usmjerenih prema nadarenoj djeci. Vlada i ministarstvo obitelji su u ovom i prošlom mandatu pitanje populacijske politike tretirali kao prvorazredno nacionalno i političko pitanje. Populacijska politika to de facto i jest, prvorazredno, nacionalno i političko pitanje. Pravi argument bile bi brojke o najmanjoj stopi prirodnog prirasta nakon ukidanja beneficija za rodiljne naknade za vrijeme koalicijske Vlade koji se možda najbolje očitovao nakon 7 godina kada je najmanji broj školaraca prvašića upisan u razredne osnovne škole. To je bio "circle of life" ili krug života koje smo donoseći jednu lošu odluku tada, nakon 7 godina takve nepopularne odluke tadašnje koalicijske Vlade osjetili sa najmanjim brojem prvašića od osnutka Hrvatske države. I upravo zato danas u ime Kluba zastupnika HDZ-a ističem važnost donošenja ovog zakona. Znam da ima kolega koje će reći da ovaj zakon nije u fokusu njihovog političkog djelovanja i interesa, ali ova politika koju će HDZ-ova Vlada kroz prijedlog osnivanja zaklade "Hrvatska za djecu" i kroz donošenje mjera za djecu iz višečlanih obitelji, ali i za nadarenu djecu pokazati upravo ta politika odrediti će u tom "circle of life", odnosno krugu života sudbinu i naših obitelji i obitelji vašoj djeci Hrvatske. Navesti ću nekoliko, taksativno nekoliko stvari koje je Vlada u prethodnom mandatu i početkom ovoga mandata usvojila, a to je u prošlom mandatu povećani iznos rodiljnih naknada i vraćeno pravo na trogodišnji porodiljni dopust koji je bivša Vlada smanjila, zapravo ukinula. Nakon 12 godina udvostručila se jednokratna pomoć za opremu za novorođenčad i sada iznosi 2330 kuna, povećan je dječji doplatak, uveden je pronatalitetni dodatak od 500 kuna za svako 3. i 4. dijete u obitelji, omogućeno je korištenje fleksibilnijeg radnog vremena, tj. mogućnost rada kod kuće novih roditelja. Stimuliraju se poslodavci koji će za zapošljavanje roditelja s malom djecom dobiti posebne poticaje, školski udžbenici, đački domovi i prijevoz učenika postali su besplatni, delimitiranje rodiljnih naknada koje se primjenjuje od početka ove godine, možda je jedna od najsvježijih mjera ove Vlade. Naravno treba reći i to da će od 1. siječnja iduće godine ukinuti se ograničenje po kojemu rodiljne naknade mogu dobivati samo one nezaposlene majke koje su prijavljene na burzi, nego će i majke domaćice ubuduće biti ravnopravno uključene u sustav. I sada dok stojim za ovom govornicom prisjećam se jedne gospođe Marije. Zapravo, moje majke, majke četvero djece, tada malodobne kako početkom 2000. sa strepnjom stoji pred televizorom i sluša ovu saborsku raspravu. Danas s ponosom mogu reći, govoreći u ime kluba HDZ-a, da će se posljedice naših odluka vidjeti u punoj realizaciji možda tek za nekoliko godina, ali osjetiti će ga deseci tisuća djece. Osnivanjem ove zaklade koja će skrbiti o nadarenoj djeci i djeci višečlanih obitelji s ciljem porasta nataliteta, podizanja kvalitete obiteljskog života višečlanih obitelji i pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja, obiteljima koje su izložene rizicima, socijalne isključenosti jasan je nastavak mjera i napora koje su još tijekom prošlog mandata poduzeti u nastojanju da se pomogne obiteljima i djeci, odnosno da se potakne rast nataliteta. Podizanje razine potpore obitelji s brojnom djecom jasna je poruka mnogim obiteljima da država Republika Hrvatska ovim obiteljima i djeci poklanja sve značajnije mjesto. Klub HDZ-a svakako će podržati odnošenje Zakona o osnivanju Zaklade "Hrvatska za djecu". Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Nema je. Gubi pravo na raspravu. Prelazimo na pojedinačnu raspravu.

Prijedlog Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu" na neki je način nastavak mjera i napora koje se već duže vremena poduzimaju u nastojanju da se pomogne obiteljima i djeci te samim time i potakne natalitetni rast u Republici Hrvatskoj. Osnivanje ove zaklade je dodatni poticaj obiteljima koji se nadopunjuje s već donesenim mjerama kao što smo čuli od moje kolegice, i povećanje iznosa dječjeg doplatka i broja djece koja na njega imaju pravo, uvođenje pronatalitetnog dodatka od 500 kuna za svako treće i četvrto dijete u obitelji te delimitiranje rodiljnih naknada, ali i na mjere poput uvođenja besplatnih udžbenika i ostalih pogodnosti za školovanje djece. Procijenjeno je kako u Hrvatskoj ima oko 20 tisuća osoba kojima je potrebna ovakva vrsta potpore. Pri tome je značajno da iako se ona posebice odnosi na obitelji s petero i više djece ne isključuje i onu djecu kojima je pomoć potrebna a žive u brojčano manjim obiteljima. Stoga osnivanje ove zaklade je pozitivan pomak koji obiteljima odašilje poruku da se država brine i želi osigurati socijalnu ravnopravnost sve djece u Republici Hrvatskoj. Živimo u vremenima kada je nasilje i alkoholizam među mladima u sve većem porastu što prati i apatija i besciljnost mladih ljudi. Stoga je potrebno posebno značajno što će različitim oblicima nematerijalnih potpora na razini lokalnih zajednica, udruga i institucija koje u njima djeluju poput nabave školske opreme, potpore za kulturna i sportska zbivanja, opremanje škola u manjim urbanim sredinama u kojima se očituje nedostatak … /Ne razumije se./ … za mlade, zaklada predstavljati veliki korak naprijed ka njihovom sklanjanju s ulica i usmjeravanju konstruktivnom i zdravom životu. Osim toga u Hrvatskoj žive brojna talentirana djeca kojima roditelji zbog lošeg imovinskog stanja nisu u mogućnosti osigurati priliku razvijati svoje sposobnosti. Donošenjem ovog zakona država će se pobrinuti i za ovu djecu. Ukoliko ih se pravilno usmjeri te im se omogući razvijanje svojih talenata, jednoga dana će dobiveno državi višestruko vratiti svojim znanjima i zalaganjima. U protivnom ova su djeca uvelike izložena riziku socijalne isključenosti, a pri tome mislimo posebno na djecu koja žive u rijetko naseljenim područjima Hrvatske. Kada se mlada obitelj odluči imati dijete, to donosi i nepredvidive rizike. Svakodnevno novinski stupci puni slučajevi djece koja su rođena sa izrazitim zdravstvenim problemima. To mogu biti urođene anomalije, ali i bolesti koje se razvijaju kasnije kroz život. Ukoliko se obitelji sa petero i više djece dogodi takvo što, roditelji se često nađu u nedoumici. Moraju birati između skrbi o oboljelom djetetu i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba ostatka obitelji. Svjedoci smo kako se roditelji u nemogućnosti rješavanja ove situacije sve češće obraćaju medijima koji preko državnih mehanizama pritiskom medijskim ciljem rješavanja situacije ili apelirajući na sažaljenje, novac za liječenje ovakve djece prikupljaju dobrovoljnim prilozima građana. Zakla "Hrvatska za djecu" koja predviđa i mogućnost individualnih uplata uvelike će olakšati roditeljima nositi se s ovim teškim situacijama, ali i smanjiti kritiku državnog zdravstvenog sustava kroz medije. Uz to, osigurati će da i oni manje hrabri roditelji koji se ne usuđuju svoj problem iznijeti pred lice javnosti, dobiju nužno potrebna sredstva. Ova zaklada predviđa i jednokratnu pomoć obiteljima ako izgube jednog roditelja, a u Hrvatskoj je čest slučaj da samo jedan roditelj privređuje pa se nerijetko događa da premine upravo onaj član obitelji koji je hranitelj, ostavljajući drugog supružnika i djecu u teškoj socijalnoj situaciji. Jednokratna pomoć koju će im ovaj zakon osigurati nije mala i toj obitelji će omogućiti vrijeme nužno za socijalnu stabilizaciju i osiguranje stalnog priljeva sredstava za život. Gospođe i gospodo, prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, svake godine prosječno škole u Hrvatskoj upisuju oko 2 tisuće đaka prvaka manje manje nego godinu prije. Pred nama je prijedlog zakona kojim su obuhvaćeni glavni problemi koji priječe značajniji porast nataliteta u Hrvatskoj. Bez sumnje, kada stupi na snagu, zakon će biti poticaj mladim obiteljima da se s mnogo manje straha odlučuju imati više djece. Riječ je o iznimno značajnom zakonskom prijedlogu koji u mnogome može utjecati na saniranje nepovoljne demografske slike u našoj zemlji. Stoga smatram kako Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu" treba podržati te sam uvjeren kako ćemo bez obzira na stranačku pripadnost, jednako kao što smo to učinili i na matičnom odboru jednoglasno, to učiniti i danas. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče i gospodine državni tajniče, dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Prijedlog ovoga zakona je podizanje potpora obiteljima sa većim brojem djece sa jasnom porukom mnogim obiteljima da država osim ovim obiteljima i djeci uopće poklanja sve značajnije mjesto. Makar je zastupnica i potpredsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport gospođa Željana Kalaš, kao i zastupnik gospodin Bukić već istaknuli što je sve Republika Hrvatska do sada napravila i učinila da bi pomaknula i promaknula kvalitetniji život ovih obitelji sa većim brojem djece, ja jednako tako smatram da nije zgorega, dapače da je potrebno svaki put kratko rekapitulirati što smo, te snažne zapravo iskorake glede obveza države u osiguranju preduvjeta za kvalitetnijim razvitkom pa je potrebno reći da je u 2007. godini temeljem Zakona o doplatku za djecu izdvojeno 1,9 milijardi kuna odnosno 519 milijuna kuna više nego kroz 2006. godinu. Isto tako, Zakonom o izvršenju državnog proračuna Republika Hrvatska je za 2007. godinu propisala najniži iznos porodiljne naknade u iznosu od 50% proračunske osnovice odnosno 1663 kune, a jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete podignula sa 1360 na 2328 kuna. Oko 450 milijuna kuna osigurano je u svrhu nabavke udžbenika za sve polaznika osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola, jednako kao što je i osiguran besplatni prijevoz za srednjoškolce. Povećana izdvajanja za porodiljne naknade i dječji doplatak u 2007. godini za 38% u odnosu na 2006. odnosno za 1,1 milijardu kuna dovelo je do blagog povećanja broja novorođene djece što u konačnici u okviru populacijske politike, zaštitu majčinstva i roditeljstva stavlja u središte državne politike. Osiguravanjem neprofitne zaklade "Hrvatska za djecu" doprinos je daljnjem razvitku poželjnog pronatalitetnog trenda i osnaživanja obitelji sa većim brojem djeca, podižući razinu kvalitete života višečlanih obitelji. Isto bi se ostvarilo i sufinanciranjem pojedinih programa kao što su ljetovanje za obitelji sa većim brojem djece, školski izleti, športski susreti, posjetima kulturnim događanjima i ustanovama, izvannastavnim aktivnostima, stipendiranjem darovite djece i uspješnih studenata. Ali, osnivanje zaklade isto tako osnažuje obitelji sa većim brojem djece koji su izloženi rizicima socijalne isključenosti, kao i poticanje demografskog razvitka i održavanja u konačnici održavanja slabo naseljenih područja u Republici Hrvatskoj. Važno je reći da bi se uključile i jedinice lokalne i regionalne samouprave kao i udruge građana koje se bave ovom problematikom. Radi se o nematerijalnim oblicima pomoći. Značajan iskorak u promicanju obitelji napravljen je i uvođenjem pronatalitetnog dodatka od po 500 kuna za treće i četvrto dijete korisniku doplatka za djecu. Ali sustavne mjere nisu obuhvatile obitelji sa petoro i više djece, osim izuzetka od ovoga koje čine poticaji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti namijenjene za oko 530 obitelji sa osmoro i više djece. Evo, poštovane kolegice i kolege, ovo su sve razlozi radi kojih ću podržati još jedan doprinos našoj pronatalitetnoj, nacionalnoj, strateškoj politici i podržati donošenje Zakona o zakladi "Hrvatska za djecu". Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na kraju, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pozdravljam Konačni prijedlog Zakona o zakladi "Hrvatska za djecu" koji je hrvatska Vlada dostavila ovome Visokome domu na raspravu i usvajanje, jer usvajanje ove zaklade usmjereno je prema dobrobiti i osnaživanju obitelji s većim brojem djece. Konkretno, obitelji sa petero i više djece te nadarenoj djeci iz ruralnih i manje urbanih naselja. Donošenje ovoga zakona utemeljeno je u nacionalnoj populacijskoj politici, području Skrb o djeci, mjera 10, koja glasi: "osnovati neprofitnu zakladu "Hrvatska za djecu" čijim bi se sredstvima pridonijelo razvoju poželjnog pronatalitetnog trenda i osnaživanju obitelji s većim brojem djece". Ono što posebno želim naglasiti je da su mogući korisnici financijskih i uslužnih potpora predviđenih ovim zakonom, uz obitelji s brojnom djecom i obitelji s djecom i djeca izložena rizicima siromaštva i socijalne isključivosti, obitelji s djecom koja žive na rijetko naseljenim područjima i područjima prometno udaljenim od obrazovnih, kulturnih, športskih i drugih institucija, kao i nadarena djeca roditelja koji nemaju materijalne mogućnosti za osiguranje daljnjeg djetetova razvoja i školovanja. A takvih obitelji i djece korisnika potpora prema ovom zakonu procijenjeni broj iznosi 20 tisuća. Kad govorimo o novčanim potporama, jednokratne novčane pomoći u određenim, neočekivanima, ali isto tako životnim situacijama u kojima se nađu takve obitelji s većim brojem djece, gubitak jednog ili oba hranitelja obitelji, višestruki porod i slično, ili višemjesečne potpore u obliku školarine, stipendije i slično. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da je hrvatska Vlada putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa osigurala besplatne udžbenike za sve osnovce i prva dva razreda srednje škole i tako sukcesivno za dvije godine ova mjera će se odnositi na sve srednjoškolce. Ali uz to, osiguran je i besplatan prijevoz učenicima prvog i drugog razreda srednje škole. Putem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, učenici trećih i četvrtih razreda srednje škole koji žive na područjima posebne državne skrbi također imaju besplatan prijevoz kao privremenu mjeru do 2011. godine kada će Ministarstvo obrazovanja obuhvatiti sve učenike odnosno učenike sva četiri razreda srednje škole besplatnim prijevozom. Ali svjesni smo da i danas ima obitelji s većim brojem učenika koji nisu obuhvaćeni ovim mjerama. I stoga sam sigurna da nam je svima u interesu da se ovaj zakon donese i da zaklada "Hrvatska za djecu" što prije profunkcionira kako bi se i ovim mjerama moglo pomoći djeci iz brojnih obitelji. Od brojnih predviđenih potpora u naravi, od nabavke neophodne školske opreme i drugih pomagala neophodnih za uspjeh djeteta u školi, posebno pozdravljam potporu u nabavi građevinskog materijala ili opremanju kućanstva obitelji s djecom koja nemaju očekivanu razinu opremljenosti kuće, sadržajima primjerenim brizi o djeci, kao što je nabavka namještaja ili učila namijenjenog djeci, izgradnja vodovodnog priključka itd., jer svakodnevno smo svjedoci apela i poziva upomoć ne samo obitelji s brojnom djecom na neadekvatnost uvjeta u kojima odrastaju djeca i mladi. Sredstva za provedbu ovoga zakona osigurana su u Državnom proračunu za 2008. godinu jer se financiranje zaklade predviđa iz prihoda od igara na sreću, sukladno odredbama Zakona o zakladama i fundacijama, kao i iz prihoda od imovine, darovnica i drugih prihoda u skladu sa zakonom. Naime, Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini za potrebe zaklade planirano je 10 milijun 450 tisuća kuna, a na razdjelu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za osnovnu imovinu zaklade osigurano je 100 tisuća kuna kako je to i predviđeno člankom 15. prijedloga ovoga zakona. sigurna sam da će u mojoj Brodsko-posavskoj županiji donošenje ovoga zakona i osnivanje zaklade "Hrvatska za djecu" pozdraviti i članovi Udruge obitelji "Hrvatska budućnost" koja okuplja 66 obitelji sa sedmero i više djece s područja cijele županije s ukupno 559 djece kojima svake godine iz svoga proračuna Brodsko-posavska županija i grad Slavonski Brod pomažu u sufinanciranju troškova ljetovanja za djecu iz ovih obitelji, a i početkom školske godine nabavkom dijela školska pribora. Dio članova ove Brodsko-posavske udruge dosadašnji su korisnici poticaja Ministarstva obitelj, branitelja i međugeneracijske solidarnosti namijenjenih za 530 obitelji u Hrvatskoj s osmero i više djece, na čemu su posebno zahvalni potpredsjednici Vlade i ministrici, jer im je u proteklom periodu dobro došla bila pomoć koje je ministarstvo davalo upravo ovim obiteljima. I da zaključim, uz sve mjere pronatalitetne politike koju je hrvatska Vlada do sada donijela, a o čemu su govorile moje kolegice i kolege, i uz ove godine usvojeni Zakon o rodiljinim i roditeljskim potporama, hrvatska Vlada i mi ovdje u ovom Visokom domu odaslali smo pozitivnu poruku o osnaživanja obitelji u hrvatskom društvu i pridonijeli stvaranju pozitivnog ozračja prema obitelji, braku i djeci. Stoga smatram da i predloženim Zakonom o zakladi "Hrvatska za djecu" hrvatskoj javnosti, posebice obiteljima s više djece, kao i onima koja će to u budućnosti postati, pridonosimo razvoju poželjnog i Hrvatskoj toliko potrebnog pronatalitetnog trenda, potvrđujući i ovime našu odgovornost za budućnost hrvatskoga naroda i hrvatske države. Iz svega navedenoga podržavam donošenje ovoga zakona. Hvala Zahvaljujem. I još se javio uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. U svakom slučaju da je ovakav jedan Prijedlog Zakona o zakladi "Hrvatska za djecu", dakle nešto što nešto što u krajnjem cilju ima pomoć višečlanim obiteljima koji imaju petero ili više djece ili pod nekim drugim uvjetima koji su navedeni ovdje u ovome prijedlogu zakona s manje djece ali jasno sa malim primanjima, odnosno primanjima koja su ispod prosjeka što je regulirano člancima ovoga zakona i nekih drugih pozitivnih zakona, je za pozdraviti. Međutim, moram istaći da je po mom mišljenju bilo bolje da se umjesto zaklade to uokviri i u okvire zakonske regulative. Dakle, zaklada je zaklada, a zakon je zakon. Ovdje je bilo riječi o tome koliko je sve bilo napravljeno u Republici Hrvatskoj osobito zadnjih godina u smislu pomoći i djeci od besplatnih školskih udžbenika, besplatnog prijevoza učenika, najprije dva dva srednjoškolska razreda, dakle dvije generacije, pa kasnije još. Nadalje, bilo je riječi o dječjem doplatku, o povećanju i broja korisnika dječjeg doplatka, ali i povećanju same sume novca za dječji doplatak. Moram pri tome reći i da kada sam razgovarao sa mnogobrojnim roditeljima, a i sam sam i roditelj i djed, onda su mnogi izrazili negodovanje, nego su dali svoje prijedloge u smislu da kažem i pornalitetne politike i olakšanja roditeljima koji imaju troje i više djece, dakle cilj je u pronatalitetnoj politici imati onaj plus, onu pozitivu da bismo imali porast stanovnika, onda je troje djece dakle ona prva granica koja je potrebna da bi obitelj da kažem bila, ajde da kažem ovako, u nekakvoj pozitivi što se tiče pronatalitetne politike. Pa ti isti roditelji kažu da je točno to da su udžbenici besplatni za školu, ali kada treba kupiti tenisice, kada treba kupiti jaknu, kada treba kupiti to su zaista, pa i zna gospođa, moja kolegica Suzana, zaista ogromne cijene. Ne postoji li mogućnost da se smanji PDV na proizvode koji se, dakle na odjeću, obuću i opremu za djecu, nego je on onakav kakav je. I te cijene su zaista enormne, gotovo bih rekao da su skuplje cipele za bebu ili za malo dijete, nego li za odrasloga. Nadalje, u prijašnjim raspravama kada smo govorili o pedagoškim standardima, onda sam raspravljao o tome kako je samo 45% naše djece zahvaćeno vrtićkim vrtićkim odgojem, dakle pohađanjem dječjih vrtića. Dali zbog materijalnih razloga ili nekih drugih ili postojanja baka servisa, to je teško reći. Ali u svakom slučaju ona participacija, ja znam da su dječji vrtići nadležnost lokalne samouprave i regionalne, odnosno područne samouprave , dakle općina, gradova i županija, ali onaj dio koji roditelji participiraju u tome je također novčani dio. Mi i ovdje govorimo opet o novcu. Ako bismo zbrojili te participacije koji roditelji participiraju da bi njihova djeca pohađala dječje vrtiće onda to nije za ovu državu veliki iznos, a nikada za našu djecu to nije veliki iznos, za našu, govorim za našu hrvatsku djecu ili djecu hrvatskih građana, kako god hoćete. Ali opet evo ja o tome zborim rogoborim, ali i dalje o tome nema, ne bih rekao sluha, ali nema razgovora ni dogovora. Sama zaklada kao zaklada ima svoj upravni odbor, kako je navedeno u članku 7. sedam je članova upravnog odbora od kojih je per iz redova Vlade Republike Hrvatske, a dva iz Sabora Republike Hrvatske. Malo mi se čini da, ono što sam jučer možda propustio reći, a danas evo koristim priliku da je kada je u pitanju riječ i Agencija za javno privatno partnerstvo, upravno vijeće je iz Vlade Republike Hrvatske, a agencija je odgovorna Vladi Republike Hrvatske. Dakle, upravno vijeće čine ministri a ti isti ministri odgovaraju Vladi Republike Hrvatske, ne znam tko Vladu čini nego ministri, je li? Tako nekako i ovdje dođe analogijom do određenog razmišljanja, iako ja ne vjerujem da može biti ikakvih, ne želim vjerovati da može biti nekakvih malverzacija, zlouporaba itd., kod osnivanja ili kod rada, ili u radu Zaklade „Hrvatska za djecu“, jer to bi zaista, zaista U svakom slučaju, ideja kao ideja osnivanje zaklade, a bilo je tih zaklada i više i ima ih. Vidimo da svakodnevno na našoj Hrvatskoj televiziji i na ostalima, jednostavno jedno prosjačenje, malo sofisticiranog oblika, nije baš ruka na trgu pružena, ili pred crkvom, nego li pozivom na ovaj broj darujete 3,66 kuna plus PDV. Pa zar je na taj poziv za pomoć određenoj grupi djece, obično se radi o djeci, pa zar i na taj poziv Hrvatska država ubire PDV. Pa je li to baš mora tako? Jesmo li toliko, ja znam da na sve može biti, ali uredbom, bilo Vlade, bilo razmišljanju nas ovdje takva stvar ne bi morala biti, bar kada se radi o tim, kažem oglasima, kojima mnogobrojne udruge djece i roditelja, koji dakle, roditelja, putem javnog elektronskog medija pozivaju za pomoć? Počevši od teških bolesti, od deformacija a i onih koje su zaista, koje su zaista u teškoj situaciji u bilo kojem obliku. Bilo bi, kako da kažem ne političko, ili kontraproduktivno ne podržati ovaj prijedlog zakona gdje se kažem uvijek, kada se god radi o djeci, kada se god radi o pomoći djeci, to je uvijek nešto što je korisno i što je dobro. Ali evo neke primjedbe sam morao izreći. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.